Уважаеми колеги, продължаваме работата. Преди да преминем към осма точка от Програмата за работа, ще Ви предложа да гласуваме

Отново ще обявя – това е редакцията на § 14, който става § 13 от Законопроекта за публичните предприятия,

Имате думата за представяне на Доклада за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните. Госпожо Председател, моля за процедура по допуск в залата на господин Лъчезар Борисов – заместник-министър на Министерството на икономиката, госпожа Симонета Бонева – началник на отдел

Благодаря

внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 19 септември 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие от: Министерството на икономиката – Нина Христова – държавен експерт, и Светослава Малчева – главен експерт в дирекция ,,Външноикономическа политика“; Министерството на земеделието, храните и горите – Петър Кировски – началник отдел в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“; Института по тютюна и тютюневите изделия – доцент доктор Мария Къшева – директор, и професор доктор Христо Бозуков. Присъстваха и представители на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010; Българската асоциация на тютюневата индустрия; Българската асоциация на търговците с тютюневи изделия и Асоциацията „Български тютюн“. Законопроектът беше представен от Нина Христова, която подчерта, че промените целят привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и намаляване на административната тежест за икономическите оператори в сектора. В тази връзка, със Законопроекта се предвижда данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия да се представят само от производителите и вносителите на съответните изделия, като отпада необходимостта подобна информация да предоставят лицата, които въвеждат на територията на страната такива изделия от друга държава – членка на Европейския съюз. Всички изискуеми данни и информация вече ще се предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз. В тази връзка се прецизират правомощията на Института по тютюна и тютюневите изделия, който към момента е отговорен за тяхното съхранение и за осигуряването на достъп до тях на Европейската комисия и на другите държави – членки на Европейския съюз. Разписана е информацията, която следва да поддържат публичните регистри на новите тютюневи изделия, на изделията за пушене, различни от тютюневите, и на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене. За вписани в регистрите обстоятелства и данни от заявителите няма да се изисква представяне на доказателства, като съответните органи следва да приемат тяхното удостоверяване с писмено посочване в документа, с който започва производството. Въвежда се изрична забрана за пускането на пазара на тютюневи изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, за които не са предоставени изискуемите данни, както и за нови тютюневи изделия и за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, за които не е представено уведомление. Предвидено е от 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат със срок от четири години. Лицата, получили разрешение да извършват промишлена обработка на тютюн, както и организациите за научни изследвания и висшите училища, осъществяващи дейност в областта на тютюна и тютюневите изделия, ще имат право да разполагат с лабораторно оборудване за рязане на тютюн. Въвежда се изрично изискване изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневи изделия, насочени към потребителите, да отговарят на изискванията на закона. Върху всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия ще следва да се посочва броят на късовете от съответното изделие или теглото на тютюна, както и наименованието на производителя или вносителя. В административнонаказателните разпоредби се завишават санкциите за лица, изкупуващи суров тютюн в нарушение на изискването да притежават валидно разрешение и да са сключили договор за изкупуване с тютюнопроизводител, или когато не са предоставили предоставили на съответната комисия по тютюна изискуемата информация. Предвижда се санкцията да е не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, а самият тютюн да се отнема в полза на държавата. Подобно изискване се въвежда и по отношение на невписани в регистъра лица, съхраняващи суров тютюн. Отнетият в полза на държавата тютюн ще се унищожава чрез изгаряне от комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция на Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта. В последвалата дискусия представителите на браншовите организации единодушно подкрепиха Законопроекта, като направиха предложение за прецизиране на текста на § 35 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Във връзка с предложението разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат с 4-годишен срок предложиха с преходна разпоредба да се предвиди, че за лицата с вече издадени такива разрешения този срок ще започне да тече от влизането на Закона в сила, тоест от 1 април 2020 г. Изразиха опасението, че задължението върху потребителските опаковки на тютюневите изделия да се посочва наименованието на производителя или вносителя би могло да породи нееднозначно тълкуване. От парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха, че в Закона твърде често се правят промени и че в конкретния случай предлаганите изменения в голямата си част са чисто редакционни. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ се съгласиха с тази констатация, отбелязаха, че предлаганите промени са по-скоро от компетентността на Комисията по икономическа политика и туризъм и препоръчаха между първо и второ гласуване на Законопроекта предложенията на браншовите организации да бъдат взети предвид.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 тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Белова. Комисията по икономическа политика и туризъм – имате думата за представяне на Доклада, госпожо Савеклиева. Благодаря, уважаеми господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Със Законопроекта се цели намаляване на административната тежест за икономическите оператори в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързаните с тях изделия, както и привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързаните с тях изделия. Предвижда се данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия да се представят само от производителите и вносителите на съответните изделия и посредством общ електронен портал за представяне на данни, а именно – чрез Общия портал на Европейския съюз Въвежда се разпоредбата на чл. 8, § 8 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО. Изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневите изделия, насочени към потребителите в Европейския съюз, следва да отговарят на разпоредбите от Глава II „Етикетиране и опаковане“. Независимо, че разпоредбите на Глава II са въведени с чл. 35е и следващите от Закона, Европейската комисия счита, че разпоредбата на чл. 8, § 8 изрично следва да бъде въведена. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 12, без „против“ и „въздържал се“ – 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия,

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Имате думата за представяне на Доклада, господин Стойнев.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 свое редовно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902 01-43, внесен от Министерския съвет на 19 2019 г. Законопроектът беше представен от госпожа Симонета Бонева – началник-отдел „Търговски механизми“ в Министерството на икономиката. На заседанието присъстваха и госпожа Нина Христова – държавен експерт в същия отдел, и господин Петър Кировски – началник-отдел в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерството на земеделието, храните и горите. Вносителите посочват, че така предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия има за цел намаляване на административната тежест за икономическите оператори в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързани с тях изделия, както и привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, предоставянето и продажбата на тютюневи изделия. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно с 6 гласа „за“ на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43,

коментар по отношение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия по причина, че лично аз бях силно възмутена от предложения пореден законопроект в сферата, касаещ търговията с тютюн. От 2016 г. досега, когато Директивата действа, тя е от 2014 г. – от 2014 г., това е тринадесетата промяна на Закона относно прилагането на Директивата. Всеки път имаме някакви основания да коригираме, променяме приети текстове, които съответно са били в съответствие с европейското законодателство, незнайно защо са довели до увеличаване на административната тежест или до неприлагане с

Не съм съгласна с мотивите на вносителите, че те първо, започват с това, че се намалява административната тежест – нищо подобно. Административната тежест не се намалява, защото най-малко двете основни промени, които се правят, са свързани с увеличаване на административната тежест. Говорим, първо, за електронния портал, който изисква информацията за новите изделия и въобще това, което е свързано с реализацията и търговията на тютюневи изделия, да бъде предоставена освен на хартиен носител, също така да бъде представена и в електронен вид, което допълнително изисква едно усилие от тези, които се занимават или работят на тези пазари. Второ, това, което се казва в мотивите на вносителите, че

Да, но това се отнася само и единствено за цигари и тютюн за ръчно свиване и електронните цигари. Общата информация, която трябва да предоставя новото изделие, която се изисква да бъде предоставена като уведомление в Министерството на икономиката на практика

изискваме те да отпаднат от общия режим, а за други да продължават. Това е някакво недоразумение според мен, за което би следвало да се търси и становище на Европейската комисия, защото ако след два-три месеца отново променяме Закона в тази посока, ми се струва, че вече ще стане прекалено неразбираемо това, което се случва със законопроектите на Министерския съвет. В Комисията дискутирахме един друг въпрос, свързан с етикетирането. Има цяла глава „Етикетиране“. Там е описано с приложение – какви картинки, какво да пише, къде да са сложени тези картинки, и всичко останало. Новото, което се предлага в Законопроекта, е, че опаковката и етикетирането трябва да съответстват на изискванията на Закона. Е, защо го пишем този закон, ако тези опаковки ние няма да ги въведем в съответствие с изискванията на Закона? Това нещо не е своеволие – всеки да прави, каквото си иска, точно са определени всички параметри, и то разписани много пунктуално. Струва ми се, че това ще бъде поредният опит за прилагане на Директивата и с начина, по който е представен Законопроектът, отново ще имаме проблеми. И в Комисията ни направи впечатление, че цели текстове, които съществуват в сега действащия закон, се преписват, но се добавя някаква ал. 5 или 6, която променя например изискването за електронен портал – да има предоставяне на информация. На кого е необходимо да се преписва сега действащият закон, при условие че там имаме промяна – една запетая или една буква? Сигурно ние не разбираме за какво става въпрос, но когато смисълът е един и същ, когато няма никаква промяна, ние предлагаме един законопроект, който, първо, става много труден за разбиране какво точно, какви са тези промени, които се правят, и, от друга страна, създава прецеденти в законодателството, че действащи законови норми ние ги преповтаряме в промяна в действащия сега закон. Лично аз, запознавайки се със Законопроекта и задавайки въпроси по време на обсъждането в Комисията, не останах удовлетворена от това, което ни беше представено, от защита на мотивите, които бяха представени в Комисията. Считам, че ако трябва да въвеждаме Директивата и имаме забележки, има някаква спешност – да го направим, но ако няма спешност, добре е да се огледа този законопроект и между първо и второ четене да се направят такива корекции, които съответно да създадат предпоставки тази директива в края на краищата да я приложим и повече да нямаме нужда непрекъснато да се връщаме към нейните основни параметри и да се опитваме да побългаряваме това, което сме направили досега. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Изказвания? Не виждам други изказвания. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия,

Законопроектът е приет на първо гласуване на 18 септември

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона: „Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия“.

Изказвания? Господин Ченчев, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Направих това предложение, тъй като се съобразихме с изискването и становището на Знаете, че в първото гласуване отменихме персонализирането на билетите. Сега в ал. 5, тоест в т. 5, отпада наистина персонализирането на билетите, но трябва да запазим изречението „Документите по ал. 2, т. 1 може да се продават и по електронен път.“ Важно е да го направим и мисля, че няма нищо притеснително в това. Подкрепено е на Комисия и трябва да знаем също така, че всичките други предложения са свързани с точката. В МВР имаха известни притеснения по отношение на това, че го няма като текст за продажбата на билети по електронен път, но мисля че с това нещо решаваме въпроса. Друг е въпросът всъщност, че МВР можеше и през наредба да го направи.

РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Нели Рускова Петрова за заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 2. Избира Владимир Славчев Вълев за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“ Моля, режим на гласуване.

Ще Ви запозная сега със съобщението за парламентарен контрол за 27 септември 2019 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Десислав Чуколов и на едно питане от народния представител Павел Шопов. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на два въпроса от народните представители Станислав Владимиров; и Надя Клисурска-Жекова. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Светлана Ангелова; и Клавдия Ганчева. 4. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на три въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев – два въпроса; и Димитър Данчев.

министърът на финансите Владислав Горанов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов; Филип Попов и Цветан Топчиев; и Лало Кирилов и Радослав Стойчев; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Йордан Йорданов; Красимир Богданов; и Надя Клисурска-Жекова; министърът на културата Боил Банов – на едно питане от народния представител Антон Кутев; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Георги Михайлов; и Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев и Анелия Клисарова; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов; - министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос от народния представител Георги Гьоков; четири въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов – три въпроса; и Георги Гьоков. Поради отсъствие на народния представител Теодора Георгиева по уважителни причини се отлага неин въпрос към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на икономиката Емил Караниколов.

Продължаваме с разискванията, колеги. Ако няма изказвания, ще закрия разискванията.

Прегласуване ли искате?

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за параграф единствен. Гласували

Предложението е прието. Моля, продължете

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Драгомир Стойнев. Гласували

от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 6000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете.“. 2. Досегашните ал. 3 – 9 стават съответно ал. 4 – 10. § 5. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) Лице, ползващо данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 1, дължи авансово данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 6000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете.“.

данък по ал. 1 се дължи, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 6000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете. В тези случаи лицето, придобиващо дохода, удостоверява обстоятелствата и условията по чл. 22в, ал. 1 – 7 с декларация по образец, която се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.“. 2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.“ Комисията не подкрепя предложението. Благодаря. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение от народния представител Драгомир Стойнев. Гласували